Forseti. Öryrkjum voru gefnar væntingar um kjarabætur sem áttu að taka gildi strax á næsta ári.

En nú lesum við í fjármálaáætlun að ein veigamesta aðhaldsaðgerðin til að slá á þenslu í samfélaginu, sem mótvægi við aðgerðir vegna kjarasamninga, sé frestun á kjarabótum til öryrkja, einhvers tekjulægsta hópsins í íslensku samfélagi. Þetta á að spara ríkinu 10 milljarða á næsta ári. Ég ítreka, forseti, að þetta er sérstaklega nefnt sem aðhaldsaðgerð gegn þenslu í fjármálaáætlun. Það er margt sem ríkisstjórnin hefði getað gert til að vinna gegn þenslu og til að fjármagna aðgerðir vegna kjarasamninga og Samfylkingin hefur ítrekað lagt fram tillögur í þágu þess, en hér eru öryrkjar af öllum hópum sérstaklega teknir út fyrir sviga og látnir bíða. Finnst hæstv. fjármálaráðherra þetta eðlileg og góð forgangsröðun? Má rekja þensluna í samfélaginu til þessa hóps? Datt Framsóknarflokknum ekkert skynsamlegra í hug til að fjármagna þessa kjarasamninga?

Hins vegar er nauðsynlegt þegar þú leggur fram fjármálaáætlun að sýna fram á að þegar breytingar verða á þeirri fjármálaáætlun sem fyrir var, þar sem áður hafði verið búist við að málið hefði komið fram jafnvel í fyrra eða fyrr og tæki þar af leiðandi gildi fyrr vegna þess að það væri búið að undirbúa það, þá hefði verið reiknað með fjármunum í þeirri fjármálaáætlun. Þannig að það er breyting á þeirri fjármálaáætlun sem birtist og var kynnt í gær.

að gefa stjórnkerfinu og atvinnulífinu tækifæri til að takast á við þær breytingar sem frumvarpið kallar á. Það er gert með því að seinka gildistökunni til 1. september eða gefa það upp í frumvarpinu. Fjármálaáætlunin tekur síðan mið af því í þessu efni eins og svo mörgu öðru þegar frumvörp ganga fram í þinginu.

en þar af er varanleg útgjaldalækkun um 10 ma.kr. Munar þar mestu um seinkun á gildistöku nýs örorkubótakerfis …“ — Þetta er tekið fram sem sérstök ástæða í þessum 10 milljörðum og 17 milljarða heildarupphæð

Virðulegur forseti. Ég vildi óska að hv. þingmaður hefði haldið áfram að lesa og klárað setninguna. Ég staldraði aðeins við þetta á þessum örfáu dögum sem ég hafði til þess að fara yfir textann, hvort það mætti misskilja þessa setningu eins og hv. þingmaður hefur gert. 17 milljarðarnir, það er fjallað um hvaða áhrif þetta hefði á næsta ári og auðvitað er breyting á þessari gildistöku umtalsverð breyting á texta fjármálaáætlunar. 10 milljarðar varanlega eru augljóslega ekki sú frestun heldur það sem kemur fram í restinni af setningunni, sem er sú staðreynd að vegna kerfisbreytinga sem þessi ríkisstjórn hefur staðið fyrir á liðnum árum og áherslu á að koma inn með meiri virkni inn hjá öryrkjum þá hefur nýgengi örorku lækkað umtalsvert. Við höfum verið að leiðrétta tölur smátt og smátt á liðnum árum og sérstaklega í þessari fjármálaáætlun sem því nemur. Við höfum líka séð, og það er gleðilegt að geta sagt það, að tekjur aldraðra, sérstaklega þegar þeir fara á eftirlaun, eru miklu hærri en lífeyrisgreiðslur þannig að þær hafa líka verið að taka lækkun og þar

sem voru samþykkt, sem ríkisstjórnin hafði forystu um, að undanþiggja eða sniðganga samkeppnislögin. Verið var að nota velvild þjóðarinnar og velvild þingsins í garð bænda til þess að moka undir milliliði og farin þessi leið.

í ríkisstjórninni. Það kom í ljós í morgun, og ég fagna því sérstaklega, að ráðherra hyggst stefna að því að leggja fram frumvarp um þau mál sem Auðlindin okkar hefur snert á strax í vor. Má ekki búast við því að það verði gert? Vel að merkja hæstv. ráðherra skipaður í Auðlindina okkar af hálfu Vinstri grænna og þekkir líka vel til á því sviði. Þess vegna er mjög eðlilegt að spyrja: Er ekki rétt að ráðherra fylgi þeim málum eftir og megum við búast við þeim málum núna á vorþingi?

Ég get ekki annað sagt en að víðast hvar, eins og við þekkjum í kringum okkur, er framleiðsla á kjötvöru á höndum fárra stórra aðila og það eru samkeppnisaðilarnir sem við erum hér að fást við vegna innflutnings á kjötvöru. Við þekkjum það líka að sláturhúsin standa hér tóm hluta af árinu með tilheyrandi óhagræði fyrir reksturinn. Þess vegna var jú þetta viðbragð, til að neytendur fengju áfram góða vöru og það væri hægt að greiða frumframleiðendum meira fyrir afurðirnar. Það á auðvitað að koma til vegna þess að afurðastöðvarnar njóti góðs af þessu sem hér var samþykkt. Ég vil líka halda því til haga að ráðuneytið gerir í sjálfu sér ekki athugasemd við þinglega meðferð frumvarpsins í því bréfi sem hér er um fjallað og það mun ekki aðhafast, heldur er það löggjafinn sem hefur tekið sína ákvörðun og þau lög öðlast gildi eins og við þekkjum. Hafandi setið í nefndinni

Ég vil bara minna hæstv. ráðherra á það að almannahagsmunir felast ekki í því að Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum líði vel eða milliliðunum sem þeir eru í forsvari fyrir. Almannahagsmunir felast í því að gæta hagsmuna almennings, gæta hagsmuna bænda, gæta hagsmuna neytenda, passa upp á að samkeppnin virki í raun af því að það er ekki heilbrigt samfélag þar sem samkeppnin virkar ekki.

vonandi hið fyrsta en það er ekki víst að það náist fyrr en næsta haust.

Hæstv. matvælaráðherra svarar því ekki alveg skýrt hvort hún sé sammála mati matvælaráðuneytis síns og Samkeppniseftirlitsins

Þá velti ég því fyrir mér hvort ráðherra sé hæfur til að svara þeim spurningum, vera í forsvari fyrir því að svara fyrir þær gerðir sem komu fram í hennar störfum sem nefndarmaður í nefndinni.

er mjög áhugavert mál þegar allt kemur til alls og ég held að við ættum að íhuga það aðeins, horfa inn á við pínulítið, eins og með mörg önnur mál fyrir þinginu og hugsa um það hvort við séum að endurtaka skref sem verða brokkgeng

og ef að því kemur þá bara tökum við á því. Eins og staðan er núna hyggst sú sem hér stendur ekki grípa inn í nýorðna lagasetningu þingsins og það hefur ekkert breyst við það. Eins og ég hef líka sagt, að þegar kemur að því að taka málið til endurskoðunar, hvort það hafi náð fram sínum markmiðum,

En eins og ég segi, núna hyggst ég ekki gera það. Það eru ekki komnar neinar ábendingar frá ESA. Hvort þær koma á eftir að koma í ljós. Ef það gerist tökum við á því þegar þar að kemur.

Því er nú þannig háttað að meðan mál eru til umfjöllunar í nefndum þá er ráðherra ekki þess bær að tjá sig um stöðu málanna. Ég get ekki nákvæmlega sagt til um það hvenær vænta má niðurstöðu en við erum að reyna að hraða þessari afgreiðslu. Það er verið að bíða eftir ákveðnum gögnum enn þá

Herra forseti. Ég vil beina fyrirspurn til hæstv. matvælaráðherra í tengslum við hvalveiðar og leyfi sem ekki hefur enn verið útgefið þrátt fyrir að beiðni þar um hafi komið inn fljótlega upp úr áramótum.

Kannski er spurning hvaða nefnd fjallar um leyfisbeiðni í tengslum við hvalveiðar. Ég ætla að gefa mér að þetta hafi verið mismæli og að hæstv. ráðherra hafi verið að vísa til þess að málið væri til umfjöllunar í ráðuneytinu. Þá verð ég að minna ráðherrann á að hæstv. ráðherra er einmitt ráðherra málaflokksins þannig að ráðherrann hefur umtalsvert meira svigrúm til að tjá sig heldur en hann virðist bera skynbragð á.

ríkislögmanni verið falið að semja við Hval hf. með vísan í álit umboðsmanns Alþingis þar sem er skýrt tilgreint að það sé í raun næsta skref hvað ákvarðanir fyrri matvælaráðherra varðar? Í öðru lagi vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Hefur verið lagt mat á hvort viðbótarbótaskylda myndast mögulega núna vegna dráttar á afgreiðslu leyfisins? Og er ráðherra tilbúinn til að staðfesta það hér aftur að beðið sé gagna í ráðuneytinu frá þeim fyrirtækjum sem óskað hafa eftir leyfi til hvalveiða? — Því að það stangast á við það sem fram hefur komið í fjölmiðlum um málið. Þetta þrennt vil ég spyrja hæstv. ráðherra um: Eru gögn sem beðið er eftir frá umsækjendum? Hefur ríkislögmanni verið falið að semja og ná sáttum vegna álits umboðsmanns Alþingis? Hefur verið lagt mat á hvort viðbótarbótaskylda sé hugsanlega að myndast núna vegna þess að leyfisbeiðnin er ekki afgreidd lögum samkvæmt?

En að sjálfsögðu átti ég við til meðferðar í ráðuneytinu, það er þar sem það er. Það er eitt og annað sem þarf að afla gagna um, ekki bara frá fyrirtækjunum heldur aðilum þar sem þarf að leggja mat á það sem fram er

þessi mál og niðurstaðan varð eins og hún segir. Ég vil bara halda því til haga hér að það er nú að störfum starfshópur innan ráðuneytisins sem er að fara yfir þessi mál með valkostagreiningu um mögulegar leiðir til úrbóta og til stefnumótunar í málaflokknum. Þar undir er bæði að taka mið af áframhaldandi veiðum en líka takmörkun eða bann við veiðum til framtíðar. Það er allt undir því sem verið er að skoða. Þessum hópi veitir forystu Þorsteinn Örlygsson, fyrrverandi hæstaréttardómari, þannig að við eigum von á því í haust. En burt séð frá því þá þarf ég að klára þetta mál. Það liggur alveg fyrir að það þarf að taka utan um þetta mál og taka ákvörðun um það

Allir sem stunda einhvern rekstur vita að það er ekki fær leið. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra: Hvað telur ráðherrann vera síðasta mögulega dag fyrir sig til að gefa út leyfi, verði það gefið út?

þessi mál. Þar stendur málið akkúrat núna og ég mun auðvitað hraða afgreiðslunni eins og ég mögulega get. Það er auðvitað það sem er hér undir í málinu.

Af því eru 5,3%, eins og við þekkjum, í félagslega pottinum og þar undir eru strandveiðisjómenn og ég hyggst fylgja ráðgjöf Hafró í þessu samhengi.

Ég svo sem er að skoða möguleika en ég er ekki viss um að allir átti sig á því að það eru fá lög, held ég hreinlega, eins niðurnjörvuð í sjávarútveginum og um strandveiðar. Þegar ég fékk bókina á borðið hjá mér áttaði ég mig á því að það er í rauninni fátt sem hægt er að gera sem einhverju skiptir, svona verulega, nema það fari fyrir Alþingi og gerðar verði lagabreytingar. Reglugerðarbreytingar eru ekki mjög svo Það er ekki hægt að tryggja bæði 48 daga úthald í núverandi lagaumhverfi og það verður bara að segjast eins og er að málið er með þeim hætti í upphafi að það krefst þess að breytingar sem stærri eru þurfa að fara fyrir þingið. Eins og hv. þingmaður þekkir þá lagði forveri minn í starfi fyrir þingið mál sem einmitt var fallið til breytinga til að jafna stöðuna, að mínu mati, sem náði ekki fram að ganga. Ég held að við séum alveg sammála um að við viljum meiri jöfnun í kerfinu heldur en er núna og ég er að reyna að skoða ákveðnar leiðir sem ég vona að hafi einhver áhrif í þá átt. En

sjómenn telja að sé hægt að leysa sisvona, sem því miður er bara ekki hægt.

Það er alveg klárt mál að ráðherrann, í þessu ráðherraræði sem við höfum í dag, hefur vald til að bæta í pottinn ef hann sér fram á að hann er að tæmast

þannig að einn og sami aðilinn geti ekki verið að reka marga báta. Ég held að það sé líka afskaplega mikilvægt að auka gagnsæi þar eins og annars staðar því að við þekkjum að þar hefur

Okkur er auðvitað bæði ljúft og skylt að kynna okkar stefnu við hvert tækifæri og sannarlega ánægjuleg tilbreyting að fá rými til að tala aðeins jákvætt þar sem við höfum því miður fundið okkur í nánast fullu starfi við að reyna að koma í veg fyrir afglöp þessarar ríkisstjórnar, þá sjaldan hún gerir hlé á eigin ágreiningi og innri dramaköstum og reynir að koma einhverju í verk, að þá hefur það oft á tíðum reynst illa ígrundað og jafnvel í sumum tilfellum í trássi við sjálfa stjórnarskrána. En að jákvæðninni. Við Píratar erum mjög stolt af stefnunni okkar í umhverfis- og loftslagsmálum, svo stolt raunar að loftslagsmálin voru eitt aðaláherslumál okkar í síðustu kosningum. Píratar líta nefnilega ekki á loftslagsmálin sem einhvern einn málaflokk heldur eru þau samofin fullt af öðrum stefnum og í raun öllu sem við gerum. Nýsköpun, samgöngur, byggða- eða efnahagsmál; alls staðar eru grænar aðgerðir í fyrirrúmi.

þessu þingmáli til að ræða en er alltaf til í það engu að síður, og breyta hvötum í hagkerfinu þannig að rányrkja á auðlindum og gróðasjónarmið trompi ekki lengur hagsmuni náttúrunnar og komandi kynslóða. Píratar hafa talað fyrir því að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum og fylgja því eftir með metnaðarfullum, réttlátum og framsæknum aðgerðum sem færa ábyrgðina þangað sem hún á raunverulega heima, á stjórnvöld og fyrirtæki, ekki almenning. Vandinn er vissulega stór en tækifærin eru það líka. Loftslagsvænar lausnir þurfa að vera í algjöru aðalhlutverki í atvinnu- og verðmætasköpun og munu verða það um allan heim næstu áratugina.

valdeflingu almennings og að auðvelda fólki að taka þátt í breytingunum, um græna umbreytingu í allra hag. Við viljum gera kröfur á stjórnvöld og fyrirtæki sem bera mesta ábyrgð.

grænþvo ákveðnar aðrar hugmyndir ríkisstjórnarinnar og í rauninni Sjálfstæðisflokksins sem hafa svo sem alltaf verið ríkjandi í þeirra stefnu. Þær snúast ekkert um loftslagsmálin en það er eins og þau hafi séð sér leik á borði þegar loftslagsmál fara að kalla á græna orku af því að við höfum mjög mikla græna orku hér á landi, enda höfum við séð það í stefnu Sjálfstæðisflokksins og þar með svolítið í aðgerðum þessarar ríkisstjórnar að áherslan er á það að virkja meira

viðvaranir sem ég held að við munum þurfa að vera mjög meðvituð um áfram og halda á lofti í tengslum við þetta mál.

„Í framkvæmd verður gert ráð fyrir að því fjármagni sem sjóðurinn hefur til ráðstöfunar hverju sinni verði skipt niður á mismunandi málaflokka sjóðsins.“ — Punktur.

en alls staðar er verið að kalla á að við þurfum að ná í meiri orku og taka ákvarðanir um það þannig að við stöndum ekki frammi fyrir hugsanlegum orkuskorti, eins og við höfum gert að einhverju leyti á síðustu misserum, gagnvart almenningi

þá eru þetta bara einhver fögur orð en innihaldið er síðan ansi rýrt. Og þegar við rýnum líka í orð hæstv. fjármálaráðherra um það sem ég vil reyndar fagna, um að endurskoða sjóðina og endurskoða úthlutanir

sannarlega gegnsýrir allt sem ríkisstjórnin hefur verið að gera undanfarin ár, og við munum ræða nánar hér á eftir þegar við ræðum tillögu um að þingið lýsi vantrausti á ríkisstjórnina, ekki síst út af þessu sem hv. þingmaður talar um, það sem hv. þingmaður kallar kyrrstöðu og er ég sammála henni um. Ég tel það mjög alvarlega kyrrstöðu þegar ástandið í heiminum, ástandið í loftslagsmálum ekki síst og mörgu öðru kallar á aðgerðir og frekar róttækar breytingar og róttæka umbreytingu á okkar hugsun í öllu sem við gerum og á allri stefnu stjórnvalda.

Eini samstarfsgrundvöllur þessarar ríkisstjórnar er nákvæmlega eins og hv. þingmaður segir, kyrrstaða. Þau kalla það pólitískan stöðugleika. Við erum bara að horfa á stöðuga verðbólgu, stöðuga hækkun vaxta, stöðugt hærra húsnæðisverð og annað. annað. Pólitískur stöðugleiki af þessu tagi er afturhald og kyrrstaða sem kemur í veg fyrir að við leysum þær áskoranir og þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Ég er sammála hv. þingmanni um þetta og held að þetta sé mjög alvarlegt mál. Ég held að þetta geri þessa ríkisstjórn óstarfhæfa.

fjárhagslegar forsendur þeirra sjóða sem lagt er til að steypa saman í einn, vegna þess að það getur auðvitað haft áhrif á hvernig gengur með sameininguna hver staða sjóðanna er þegar þeir eru sameinaðir.

töluverður stærðarmunur á sjóðum. Þess vegna er það ekki eitthvað sem við ættum að afskrifa sem ómálefnalega gagnrýni að þarna geti

Þetta finnst mér skipta dálitlu máli í ljósi þess að með réttu ætti loftslagssjóður að vera mun stærri.

ETS-kerfið var nokkur ár að keyra sig almennilega í gang en þegar það komst af stað varð þarna til ákveðin verðmyndun. Þarna myndaðist

Ríki þar sem þessi staðbundni iðnaður og þetta flug hefur heimahöfn eiga samkvæmt regluverkinu að njóta ábatans af þessu kerfi að hluta til. Íslenska ríkið hefur því á undanförnum árum haft umtalsverðar tekjur af uppboði losunarheimilda. Samkvæmt útreikningum fjármálaráðuneytis er búist við að á næstu árum haldist tekjurnar einhvers staðar á bilinu 3–5 milljarðar á ári sem samkvæmt upphaflegri hugmynd þessa regluverks og samkvæmt því hvernig ESB-ríki innleiða það eiga að renna til loftslagsvænna verkefna, oft í gegnum hliðstæða sjóði við loftslagssjóðinn okkar.

málið upp. Sjóður sem í dag telur 230 milljónir ætti með réttu að vera á bilinu 3–5 milljarðar á ári. Þar með værum við komin með sameiningu tveggja jafningja til umræðu hér í dag. Sú er hins vegar ekki raunin. En hvað er þá ríkisstjórnin að gera með allar þessar gríðarlegu tekjur af uppboði losunarheimilda?

Í fjármálaáætlun kom fram í gær, þegar við lásum hana, að reiknað er með að verðmæti losunarheimilda sem verður ráðstafað til flugfélaga verði á næstu tveimur árum samtals 3,1 milljarður. Þetta er peningur sem var ákveðið að veita í það sem var kallað sérlausn gagnvart Evrópusambandinu til að flugfélög gætu áfram fengið endurgjaldslausar losunarheimildir, en endurgjaldslausar losunarheimildir þýða að almenningur borgar. Það kom held ég ekki skýrt fram hjá hæstv. ríkisstjórn þegar mælt var fyrir málinu í haust.

mál er það engu að síður angi af hinni stóru spurningu sem er sú á hvaða vegferð þessi ríkisstjórn er í málefnum sem varða varða þær ógnir sem steðja að okkur í loftslagsmálum, getu stjórnvalda til að standa við þau fyrirheit sem þau gáfu strax í upphafi þessa stjórnarsamstarfs, hvernig til hefur tekist að uppfylla þær væntingar og kannski ekki síst hvernig þau hyggjast nýta tímann sem eftir er af kjörtímabilinu nú þegar þessir þrír flokkar, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Vinstrihreyfingin – grænt framboð, hafa endurnýjað heitin enn og aftur.

Herra forseti. Fyrst aðeins varðandi áhyggjur fólks af þeim verkefnum sem gætu glatast við sameiningu þessara sjóða. þessara sjóða. Það var alveg skýrt af umsögnum á fyrri stigum að t.d. því hlutverki sem loftslagssjóður hefur í dag varðandi fræðslu er ekki vel fyrir komið í frumvarpinu eins og það liggur fyrir í dag. Þó er það mögulega ein mikilvægasta aðgerðin þegar kemur að því að ná tökum á loftslagsvandanum, að fræða almenning, fræða börn og ungmenni og tryggja að komandi kynslóðir þekki þau verkfæri sem best gagnast í baráttunni fyrir betri heimi.

þar sem við í Pírötum fengum hæstu heildareinkunnina. Svona getum við rifjað upp að hér eru að ræða saman fulltrúar flokka sem settu raunverulegan metnað í þessar stefnur.

að hér hafi verið einhver brjáluð kyrrstaða í orkumálum á síðustu árum þegar raunin er sú að orkuframleiðsla hefur aukist um rúmar 2 TWst á síðasta áratug. Þetta hefur ekki verið einhver Kárahnjúkavirkjun hér og þar heldur bara hægur og sígandi vöxtur. Ég held að þessi umræða sé einmitt til þess að slá ryki í augu fólks varðandi

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin. Þetta er nefnilega mjög áhugavert samtal.

Það erum við sem eldri erum sem þurfum á fræðslunni að halda og því miður er það gjarnan svo að það er líka frá okkur sem mótspyrnan kemur einna helst, ef marka má alla vega

og ég treysti því og veit að hann mun halda þessum málefnum um fræðsluna á lofti þar: Hverjar telur hann líkurnar á að það sjónarmið nái inn, að við náum að kveikja þannig í stjórnarmeirihlutanum þar og á þingi að hann átti sig á mikilvægi þess að þessi þáttur týnist ekki í

markmið sameinaðs sjóðs nái fram að ganga hjá meiri hlutanum vegna þess að mér finnst stjórnarflokkarnir allt of oft einblína á tæknilegu lausnirnar. Þau sjá virkjanir, þau sjá rafbíla en ekki einföldu lausnirnar sem eru rétt fyrir framan okkur og byggja allar á einhverju sem við þekkjum mjög vel.

Hvernig drögum við úr losun frá vegasamgöngum? Það er einfaldasta verkefni í heimi þannig séð. Við þurfum bara að fá fólk til að keyra minna, þurfum að fækka bílum og draga úr eknum kílómetrum. Við þurfum að fá fólk til að taka strætó, labba og hjóla. Það þarf enga svakalega vísindamenn til að útfæra þetta. Við erum með stór verkefni eins og borgarlínuna á áætlun og þyrftum helst að flýta henni ef við getum.

Við kvörtum ekki yfir því, við stöndum bara okkar plikt. Mér þótti hins vegar örla á því í máli hæstv. ráðherra að hann væri að einhverju leyti ósáttur við umræðuna, að við værum að ræða málin, mögulega vegna þess að klukkan var orðin margt.

Að taka þátt í starfinu á að snúast um að vinna þjóðinni gagn. Þess vegna erum við hér. Hæstv. ráðherra sakaði okkur Pírata um að vera á móti grænni orku vegna þess að við styddum ekki rammaáætlun, sem kemur mögulega úr hörðustu átt því að við vitum jú mætavel hvað verður um þau mál sem koma frá stjórnarandstöðu. Þau sem yfirhöfuð komast í nefnd komast sjaldnast úr henni og fari svo komast þau fæst ef nokkur til afgreiðslu.

í raun þrjár minnihlutastjórnir sem gætu, ef þær raunverulega vildu ná árangri, unnið með minni hlutanum að því að koma málum í gegn. Slíkt kallar auðvitað á það að gefa minni hlutanum einhverja aðkomu að málunum og það myndi kalla á samráð um málin. Sé áhugi á samstöðu er það sjálfsagt. Hins vegar frábið ég mér túlkun hæstv. ráðherra að vegna þess að við séum ekki til í að fórna svæðum sem ætti að vernda þá séum við á móti grænum orkukostum. Þvílíkt og annað eins, að leyfa sér að dæma loftslagsstefnu Pírata út frá því hvernig við greiðum atkvæði um virkjunaráætlanir. Ég greiddi ekki atkvæði um áætlunina en get ekki annað en tekið undir hvernig flokkssystkini mín greiddu atkvæði og vek sérstaklega athygli á því að gerð var breytingartillaga um að taka þessi viðkvæmustu svæði út. Þessar breytingartillaga var fyrirsjáanlega felld. Það er eðli þess að starfa í minnihlutastjórn að þurfa að gera málamiðlanir og leita stuðnings við mál. Við getum ekki gefið hæstv. ráðherra neinn afslátt af því,

Hæstv. ráðherra vék í umræðunni í gær einnig að orkuskiptum og mikilvægi þeirra og þá sérstaklega rafmagnsbíla. Hér er annað gott dæmi um mál sem hefði getað batnað með því að fá inn fleiri sjónarmið. Verkefni orkuskipta í bílaflotanum er bara ekki sjálfbært, eins og sést á því hvað gerist þegar ívilnunum sleppir; sala rafmagnsbíla með því áhugi bílasala á að bjóða upp á rafmagnsbíla, forsendur innviðaaukningar hverfa og fari svo er hætt við að við sitjum uppi með verkefni sem tekur alls ekki á vandamálinu sem við þurfum að leysa og því er ætlað að leysa. Við Píratar erum alls ekkert á móti því að auka hlut rafbíla. Það er eðlilegur hluti af því að umbreyta þjóðfélaginu í þá átt að takast á við losun gróðurhúsalofttegunda. Við viljum bara fara fleiri leiðir eins og að byggja upp almenningssamgöngur á sama tíma, eitthvað sem ríkisstjórninni virðist alveg ómögulegt að gera. Það sést einna best á því að meðan borgarlínan frestast aftur og aftur, með brúnni yfir Fossvog, fá íbúar höfuðborgarsvæðisins engar úrbætur í almenningssamgöngum. Framlögin frá ríkinu til almenningssamgangna halda ekki einu sinni í við verðlag. Mat óháðra aðila á loftslagsstefnu flokkanna fyrir síðustu kosningar tók af öll tvímæli um það að loftslagsstefna Pírata er fyrsta flokks og fékk raunar flest stig af loftslagsstefnum allra framboðanna.

Fyrirsjáanleiki snýst um að fólk hafi trú á lausnunum. Nú upplifa mörg að hafa skipt yfir í rafbíla til að taka þátt í þessum orkuskiptum sem hafa svo ítrekað verið boðuð var öllum forsendum skyndilega breytt með kílómetragjaldi sem er sett á í flóknu umhverfi og beinist náttúrlega eingöngu gegn tengiltvinn- og hreinorkubílum.

Við megum heldur ekki vera með slíkar kúvendingar að sprotarnir sem eru byrjaðir að vaxa og dafna deyi út. Það sem við gerum verður að vera eitthvað sem nýtist.

stjórnsýslu og stjórnvöld; græna umbreytingu atvinnulífsins; náttúruvernd; hringrásarsamfélag; að valdefla almenning; aðgerðir á alþjóðasviðinu; loftslagsaðlögun og síðast en ekki síst verndun hafsins. Með því að uppfylla þessa þætti með heildrænni nálgun getum við raunverulega náð árangri í loftslagsmálum. Okkur er nefnilega alvara með að ná árangri. Það sem við gerum í loftslagsmálum á ekki bara að vera til sýnis. Sá árangur á að vera raunverulegur. Til viðbótar segjum við að öll stefna skuli vera loftslagsstefna.

Ég kalla því eftir að hæstv. ráðherra hætti að bera það upp á okkur Pírata að vilja ekki standa að grænni orku þó að þeir þingmenn sem hér voru hafi ekki viljað fórna verndarsvæðum. Þó að ég hafi ekki tekið þátt í þeirri atkvæðagreiðslu tek ég heils hugar undir afstöðu þeirra að greiða ekki atkvæði með því máli. Það þýðir ekki að ég sé á móti grænum orkuinnviðum, svo sannarlega ekki. Ég frábið mér slíkar söguskýringar og fyrir þeim er engin innstæða.

ætluð eru til sameiningar stofnana og varðar það að ekki sé ætlunin að ná fram beinni hagræðingu til lækkunar útgjalda ríkissjóðs með framlagningu mála. Hér segir, með leyfi forseta, í 6. kafla greinargerðar um mat á áhrifum: „Í frumvarpinu er lagt til að loftslagssjóður og Orkusjóður verði sameinaðir í einn sjóð, Loftslags- og orkusjóð. Gert er ráð fyrir að núverandi fjárheimildir beggja sjóða renni inn í sameinaðan sjóð og frumvarpið hefur því ekki áhrif á ríkissjóð.“

Núverandi skipulag við styrkveitingar ráðuneytisins er óþarflega flókið og veldur aukakostnaði við umsýslu sjóða og fjármagns.“ Ég auðvitað fagna í meginatriðum að verið sé að sameina og einfalda stjórnsýslu og draga úr óþarfakostnaði og fara frá ferli sem hér er lýst sem óþarflega flóknu. En það verður líka að íhuga þann möguleika að hagræði sem næst fram, m.a. með sameiningu eins og þessari, gangi til þannig að heildarútgjöld lækki. Það er greinilegt að ætlunin hér er að það hagræði sem næst fram með sameiningu þessara sjóða gangi til hækkunar heildarstyrkveitingar. Það er varla hægt að lesa annað út úr þessu. af því að hér til meðferðar í þinginu eru mál sem ganga út á það að sameina átta stofnanir sem undir umhverfisráðuneytið heyra í þrjár og ekki er ætlunin að ná fram að því er virðist beinum fjárhagslegum sparnaði fyrir ríkissjóð með þeirri vegferð,

að hagræðing náist fram. Aftur þá fagna ég því að reynt sé að einfalda umhverfi þessara mála og vona að þeir fjármunir sem þarna fari í gegn verði til raunverulegs gagns

þingmaður nefnir sérstaklega kostnað við umsýslu sjóðanna og leggur til að ríkið taki þann mögulega sparnað til sín.

að velta því upp að þetta þykist þingmaðurinn lesa út úr greinargerðinni en það er bara alls ekkert skýrt. Mat á áhrifum þessa máls er alls ekki skýrt

En það er svo sem ekki við öðru að búast af hæstv. ráðherra er ég farinn að átta mig á. Mig langar hins vegar að rifja það upp að í tengslum við

þá miklu fundalotu sem íslenskir embættismenn áttu hér með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fyrir ári til að ná fram því sem var sannkölluð sérlausn varðandi endurgjaldslausar losunarheimildir til flugfélaga á árunum 2025–2026.

það mál er óklárað. Ég er hræddur um að þegar þessi séríslenska sérlausn rennur sitt skeið í lok árs 2026 blasi við okkur miklu alvarlegri staða heldur en

sem við vitum ekki nákvæmlega hvernig verður útfærð eftir 2026. Það sem mun gerast eftir 2026 er annaðhvort að Alþjóðaflugmálastofnunin útbúi alheimskerfi

Hvor leiðin sem verður fyrir valinu þýðir að gjaldtaka mun verða fyrir losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi. Ætlar íslenska ríkið að halda áfram að blæða því fyrir flugfélög sem fljúga til Íslands? Ætlar íslenska ríkið að halda áfram að niðurgreiða flug til að flugfélögin þurfi þurfi ekki að finna fyrir þessu höggi eða hefði kannski verið eðlilegt fyrir stjórnvöld að setjast niður með flugfélögunum og útbúa einhverja mjúka lendingu fyrir þau inn í þetta kerfi, finna einhverja leið fyrir þau að að aðlagast kerfinu frekar en að það þurfi að rífa þetta af eins og plástur einhvern tímann eftir nokkur ár? Það gerðist ekki vegna þess að stjórnvöld sváfu á verðinum. Þess vegna voru haldnir 100 fundir í Brussel, vegna þess einfaldlega að hagsmunagæsla íslenskra stjórnvalda er í algjöru skötulíki í Brussel. Þó að við deilum ekki sýn á Evrópusambandið þá held ég að við séum örugglega sammála um að hér þurfi að gera miklu betur. Íslensk stjórnvöld þurfa að vera vakandi í Brussel.

en innan, alla vega er ég sannfærður um að hagsmunum okkar er betur borgið utan þess félagsskapar. Varðandi þessa mjúku lendingu hvað flugfélögin varðar sem hv. þingmaður nefnir þá er það á endanum neytandinn, almenningur, einstaklingurinn og auðvitað allir þeir sem kaupa sér flugmiða og þurfa að ferðast með flugi til og frá landinu sem þessi kostnaður lendir á. Hvað fyrirtækin varðar þá snerist þetta um bjagaða stöðu gagnvart samkeppnisaðilum sem voru að fljúga beint yfir Atlantshafið en viðbótarkostnaðurinn

flugfélaganna sem fljúga til Íslands, sérstaklega þeirra sem nota Ísland sem tengimiðstöð, Icelandair og Play eins og staðan er núna, milli Evrópu og Ameríku.